за включване на допълнителна точка, а именно: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вносител Валентин Николов на 31 март 2020 г.

гласуването. Гласуваме Проекта на решение за удължаване на срока за обявеното извънредно положение. Трябва да прочета решението, тъй като не е прочетено: „Проект! РЕШЕНИЕ за удължаване на срока на обявеното извънредно положение Народното събрание

2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г. 2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република

Моля, режим на гласуване.

за 55, против 13, въздържали се 7. По парламентарни групи:

Продължаваме нататък. Следващото предложение е на госпожа Корнелия Нинова срокът на решението да не е 13 май, а 30 април. Моля, режим на гласуване.

допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България. Моля, режим

четвърта точка от дневния ред – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Моля, режим на гласуване. Закона за енергетиката. Моля,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

– 4 за, независими – 3 за. Колеги, сега да гласуваме процедурата на господин Николов. Моля, режим на гласуване.

Колеги, моля да заемете местата в цялата зала.

РЕШЕНИЕ за удължаване на срока на обявеното извънредно положение Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание на

2020 г. 2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.“ Има направени две редакционни предложения: първото е на народния представител Александър Сиди – срокът

за 13, против 29, въздържат се 59.

благодаря. Сега следва да гласуваме предложение за удължаване срока на обявеното извънредно положение от госпожа Корнелия Нинова – срокът да бъде 30 април, а не 13 май. Моля, режим на гласуване. Това е второто предложение, което е същото като на господин Сиди, но го гласуваме отделно,

Преминаваме към гласуване на Проекта на решение за удължаване на срока на обявеното извънредното положение. Моля, режим на гласуване.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

Николов – на заседанието в понеделник да се включи Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката като точка четвърта. Моля, режим на гласуване.